Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku: - Konačni prijedlog Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Maroko o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, hitni postupak, prvo i drugo Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Ivica Mladineo. Izvolite. **Mladineo, Ivica** Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Također i ovaj ugovor je sklopljen na isti način kao i prethodni, barem prijedlog ugovora. Slažem se sa uvaženim zastupnikom da bi u obrazloženju trebalo napisati razloge zbog kojih, tako da i ovaj ugovor prije je i ubrzan, iako on počinje sklapanje još 2005. baš zbog naših poduzeća koji su išli i rade u Katru, znači to je ono što ćemo u drugim prijedlozima kada bude i dati obrazloženje i razloge zbog kojih idemo. Evo, hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, cijenjeni kolegice i kolege. Razumio sam što je kolega Dorić u ime kluba HNS-a kao znanstvenik govorio a i ja kao znanstvenik bih isto tako samo napomenuo da podržavam takve prijedloge ali da ovo ipak nije ugovor o gospodarskoj suradnji sa određenim državama, nego jednostavan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u ovom slučaju sada sa Kraljevinom Maroko. Ovdje je čak malo i povoljnija situacija jer naši građevinski i slična poduzeća neće plaćati dobit u Kraljevini Maroko ako radovi kraće traju od 7 mjeseci a ne od od 5 mjeseci kao što je bilo sa državom Katar. Isto tako ovim ugovorom se osigurava ravnopravan status svih pravnih osoba i hrvatskih društava u Kraljevini Maroko kao što imaju i sva njihova društva u njihovoj državi. Stoga Klub HDZ-a također podržava ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodo predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Naime, isti prigovor uz dodatak obzirom na ovo što je kolega ispred kluba HDZ-a meni poručio. Naime, nije ovo ugovor o gospodarskoj suradnji kolega, slažem se, ali mi bi morali vidjeti koje će biti koristi iz ovoga za hrvatsko gospodarstvo. Kada britanski premijer, kada američki predsjednik i mnogi drugi odlaze u svijet, znate što oni čine, oni najprije pozovu sve velike tvrtke da ih priupitaju kakve stavove da zauzmu prilikom posjeta nekoj državi. Sve je u funkciji gospodarstva, ekonomije, razvoja, dobrobiti, standarda, svojih državljana, svojih tvrtki i tako dalje. Ja bih volio da se i mi počnemo tako ponašati u odnosu na naše gospodarstvenike, naše tvrtke to je minimum obaveze. Ovime bi mogli potvrditi našu brigu o njima, korist koji će imati kroz ovo itd.. Maroco npr. je velika država, to je država koja ima 33 milijuna stanovnika. To je ogromno tržište, tržište, zašto, za gotovo sve naše proizvode. Maroco svoj bruto društveni proizvod realizira otprilike jedna trećina poljoprivreda, jedna trećina je industrijska proizvodnja, jedna trećina su razne uslužne djelatnosti. Ja bih jako volio znati koliko je naše ministarstvo, koliko su naše poljoprivredne tvrtke uspjele ući na to tržište, koliko s njima suradnju, koliko naša industrija, tekstilna industrija prije svega, jer oni imaju i snažnu, tekstilna surađuje upravo sa Maroco. Uslužne djelatnosti i tako dalje. Prema tome, gospodo ponavljam, nije ova kritika iz nekakve zle namjere, nego iz dobre namjere da budemo još efikasniji, bolji i konkretniji. I drago mi je da je državni tajnik prihvatio u tom smislu i naš prigovor. Hvala lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu.